slijedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj.

393. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172., u svezi člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje Zakona, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, te Odbor za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predsjednik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani ministar državne imovine gospodin Goran Marić, izvolite.

jer smo raspravljali dosta o tom Zakonu, pa smo upoznati svi sa njim. U odnosu na Prijedlog Zakona u prvom čitanju najvažnije su izmjene da u čl. 2. je dodatno propisano da je potrebno dostaviti podatke o imovini za sve pravne osobe u kojima RH ima vlasničke udjele, bez obzira na visinu vlasničkih udjela. I to je bio prijedlog zastupnika Stjepana Čuraja, pa smo usvojili taj prijedlog. Isti prijedlog, istog zastupnika, drugi prijedlog, istog zastupnika, u čl. 4. propisano je da su obveznici dužni dostaviti promjene o imovini kojom upravljaju u roku 60 dana umjesto, u u prvom čitanju je bilo predviđeno u roku 30 dana. Dodana je i prijelazna odredba da obveznici koji do sada nisu dostavili podatke u Središnji registar, moraju iste dostaviti u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona jer mnogi obveznici nisu uopće do sada dostavljali pa sada imaju novi rok od 6 mjeseci. Novi Zakon propisuje da su obveznici dostave podataka, proračunski, izvanproračunski korisnici državnog proračuna, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne samouprave, proračunski, izvanproračunski, korisnici proračuna jedinica lokalne odnosno područne samouprave, trgovačka društva, zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač RH ili jedinica lokalne odnosno područne samouprave, ustanove kojima je jedan od osnivača RH odnosno područne samouprave. Ustanova kojima je jedan od osnivača ustanova čiji je osnivač RH ili jedinica lokalne odnosno područne samouprave i sve pravne osobe s javnim ovlastima. Bilo je primjedbi i zašto Ministarstvo državne imovine ne vodi Središnji registar. Međutim, Ministarstvo državne imovine upravlja samo jednim malim dijelom ukupne državne imovine. I to da da bismo imali slikovito, upravlja samo onom imovinom koja nije u funkciji i koja je bespravna i koja je oteta i koja je zloupotrijebljena, samo tom imovinom. Sve drugom imovinom, druge institucije upravljaju, upravljaju, od HNB-a, od Hrvatskih šuma, Ministarstva poljoprivrede. Dakle, vrlo malim dijelom. I logično je da tijelo Središnje koje postoji, a to je Ured za digitalno društvo da bude središnje mjesto gdje će svi obveznici dostavljati podatke o imovini kojom oni upravljaju. Tako će i Ministarstvo državne imovine biti obveznik za za imovinu kojom upravlja, dostavljati ju u Središnji državni registar, ali voditi i svoj posebnu evidenciju koju ima, kojom on upravlja. Evo, ja se nadam da će zastupnici kluba i zastupnika podržati ovaj Zakon. Hvala lijepo. vam lijepo. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Čuraja. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem ministre zbilja na svim prihvaćenim prijedlozima. Ovo što ste spomenuli odmah prvo čl. 2. da se odnosi na svu imovinu. Ja sam u svom izlaganju u prvom čitanju i spomenuo na čl. 4. kojim se određuje da su obveznici, tko su obveznici dostave tih podataka. Znači, mi smo sada u čl. 2. rekli što se sve smatra imovinom, a tko treba dostaviti, tu sam bio napomenuo, kada govorimo o trgovačkim društvima u kojima su osnivači RH, dakle, tu bi trebali staviti isto kojima su, ili vlasnici ili imaju udjele RH i trgovačka društva, zapravo, kćeri trgovačkih društava. Jer mi imamo konkretno situacije gdje možda RH nije osnivač, al je vlasnik, ako govorimo o Borovu i sami ste spomenuli ili situacija recimo HEP-a gdje to trgovačko društvo, ali HEP ima društva kćeri koje opet imaju svoju imovinu koji praktički onda ovi nisu obveznici. Evo, samo to razjašnjenje. Hvala. Hvala lijepa. Svjesni smo pozicije društava kćeri. Ali, primjerice HEP. U svojoj konsolidiranoj bilanci ima i te podatke, pa onda on kao obveznik dostavlja i te Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, prvi se u ime kluba Mosta nezavisnih lista treba govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, nema ga, gubi pravo na govor. Slijedeći će u ime zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, poštovani državni tajniče, pomoćniče ministra. Klub zastupnika HDZ-a kao što smo rekli i prvom čitanju, podržati ćemo Zakon o središnjem registru državne imovine jer kao što smo i u raspravi o Zakonu o upravljanju državnom imovinom prihvatili da jest vođenje državnog registra, Središnjeg državnog registra, izvan Ministarstva, dobro rješenje, dobar projekt jer je imovina, kao što je maloprije rekao ministar, kojom upravlja Ministarstvo državne imovine tek jedan segment cjelokupne državne imovine, pa je dobro da onda jedno posebno tijelo kao što je Središnji registar državne imovine vodi evidenciju i za ovo Ministarstvo, ali i za sva druga javnopravna tijela koja koja upravljaju državnom imovinom, a pri tome još dodajemo i imovinu u vlasništvu jedinica područne odnosno regionalne odnosno lokalne samouprave kao i kao i poduzeća, ustanove koje su, agencije koje su u vlasništvu jedinica lokalne odnosno područne samouprave. je da je, naime da je prema postojećemu registru koje je do sada bilo Ministarstvo, bilo 227 obveznika, a da je od tih 227 obveznika od dostave podataka o državnoj imovini i vlasništvu samo tek jedno bilo Ministarstvo državne imovine. Dakle, ta jedna onda argumentacija je apsolutno opravdana da se Vlada odlučila na ovakav pristup vođenja evidencije u Središnjem registru državne imovine Dobro je da Vlada čim prije mora donijeti člankom 7. definirano kako će Vlada donijeti uredbu kojom će se propisati način ustrojstvo i način vođenja i održavanja samom registra kako bi se uspostavio jedinstveni pristup u dostavi podataka od svih državnih tijela koje tijela jedinica lokalne odnosno područne samouprave u dostavi tih podataka da bude to jednostavnije, transparentnije, učinkovitije i efikasnije. Ono što ću sada reći, a i što svaki puta naglašavam to je da mi ćemo voditi evidenciju o državnoj imovini, dobro da vodimo, dobro da je ona na jednom mjestu, ali još uvijek smo svjesni činjenice da je u velikom dijelu ta evidencija loše ažurirana, da nije usklađena sa terenom s obzirom na loše stanje katastra i zemljišne knjige, što i te kako opterećava način funkcionira i upravljanja sa državnom imovinom pa onda jasno i sa njenom evidencijom u središnjem registru državne imovine. dobro je da ste prihvatili prijedlog kolege Čuraja, da su dužna, dužne sve pravne osobe u kojima je RH ima vlasničke udjele, bez obzira na visinu vlasničkih udjela da dostave promjene o imovini i to u roku od 60 dana, a ne 30 30 kako je bilo propisano u prvom čitanju. Ono što je Klub zastupnika HDZ-a još čitajući ovaj zakon želio dodatno naznačiti, to je da je dobro, a tako je bilo i u prvom čitanju, da se doda nova glava i u tom smislu ćemo podnijeti amandman koji će praktično biti novi članak 8. a kojim člankom ćemo propisati prekršajne odredbe na način da se, da prekršaj čine obveznici dostave i unosa podataka u središnji registar iz članka 4. ovog zakona osim obveznika čija je prekršajna odgovornost isključena temeljem posebnog propisa ako bez odgađanja a najkasnije u roku od 60 dana od izvršene promjene ne dostave u središnji registar sve podatke vezane uz promjenu podataka o pojedinim oblicima državne imovine kojom upravljaju, raspolažu ili se koriste na temelju zakona ili drugog propisa. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se obveznici dostave i unosa podatak u središnji registar iz članka 4. ovog zakona u iznosu od 10.000 do 100.000 kuna. Dakle, na ovaj način smo smo propisali i kaznenu prekršajnu odredbu ukoliko se ovaj zakon ne poštuje, jer ako nema prekršajnih odredbi niti ne vjerujem da će se onda zakon onda u cijelosti, u realizirati odnosno da će ga se poštivati. Dakle, podržavamo ovakav pristup i zato središnjeg registra pozdravljamo izmjene koje je usvojio na temelju primjedaba iz prvog čitanja i Klub zastupnika HDZ-a će ovaj zakon podržati. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, slijedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj. Zahvaljujem podpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, vrlo kratko mislim govoriti o bitnosti da država zna šta s čime raspolaže je bespredmetno i danas nakon 28 godina maltene samostalne države da mi tek sada to radimo to je ono što možda bi se trebali zapitati što smo radili ovih zadnjih 20-tak i nešto godina. No, bolje ikada nego nikada jel smatram da apsolutno je bitno da država zna s čime raspolaže, da se ne događa da država ide u najam određenih bilo kakvih prostora, bilo čega imovine, da zapravo ne znajući da neka od njenih sastavnica nešto koristi ili ne koristi ili neko ne daj bože treći koristi što bi se moglo stavi u korist za opće dobro. No, to je ono što ovim zakonom zapravo želimo sve popisat, nema više da tako kažem naravno lova u mutnom i nema više isprike ne znamo, nemamo bilo da je to riječ i o velikim ustanovama, javnim tvrtkama kako god, svi imaju obvezi i svi moraju znati točno što raspolažu jer to u krajnjoj liniji je vlasništvo države odnosno svih nas. Ono samo što bi točno razriješio još jednom zahvaljujem se da ne ponavljam sve ove primjedbe mislim da su one i na mjestu i zato ih i ministarstvo prihvatilo je kod uz članak 4. kada govorimo o dostava i unošenju podacima mogu prihvatiti ovo obrazloženje ministra na repliku da tvrtke majke će zapravo dostaviti sve podatke o tvrtki kćeri jer konstruirano to je njihova imovina, međutim tu bi volio da se možda i amandmanom samog predlagatelja stavi da se odnosi na trgovačka društva i druge pravne osobe čiji je osnivač RH, ali tu smo izostavili onaj dio gdje ima udjel. udjeli u vlasništvu tu nisu navedeni u članku 4. ko ono što je u članku 2. što smo rekli što je sve imovina, ovdje uopće se ne odnosi na obvezu dostave u središnji registar da tvrtke koje država ima udjele. Evo, samo bi to možda možete vi i amandmanom Vlade to korigirati, ako je to zapravo na tragu onoga što smo predlagali o čemu smo pričali, dakle ne samo tamo gdje je osnivač država nego gdje i država ima određene udjele, pa da i oni su obveznici iz članka 4. kao što su vezani uz članka 2, a kažem još jednom prihvaćam ovaj obrazloženje ministra vezano za tvrtke kćeri tih istih trgovačkih društava, ustanova itd. Evo, zahvaljujem puno i naravno Klub HNS-a će ovo prihvatiti i smatram da je ovo prvi korak sigurno da se rasvjetljava, raščišćuje situacija i da napokon znamo čime raspolažemo kao država. Zahvaljujem. vam lijepo, time zaključujem raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. Mi Mi ćemo se ponovo vidjeti u utorak 27. studenog kada će prva točka dnevnoga reda biti Prijedlog Državnog proračuna RH za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. Želim Želim vam ugodni odmor do onda.